fólks sem á í erfiðleikum vegna erfiðra efnahagsaðstæðna. Ráðherra sagði að ríkisstjórnin hefði greint stöðuna mjög vel og verið meðvituð um að ákveðnir hópar myndu lenda í vandræðum vegna hækkandi vaxta og verðbólgu og fullyrti að ráðist yrði í efnahagsaðgerðir. Hún lagði m.a. til að ofurhagnaður einstakra greina, t.d. í sjávarútvegi, yrði skattlagður, að bankar myndu nýta hagnað sinn til að niðurgreiða vexti á íbúðalánum ellegar yrði lagður á hærri bankaskattur og að beita ætti vaxtabótakerfinu af meiri þunga. Þetta var nýr og hressandi tónn sem við í Samfylkingunni vorum nokkuð ánægð með enda teljum við nauðsynlegt að ráðast í sértækar aðgerðir til að mæta þeim heimilum sem fá núna skell með hækkun vaxta og verðbólgu. Það er ekki ólíklegt að þetta muni ýkjast núna með ófriðartímum í Úkraínu. Við höfum raunar lagt fram þingsályktunartillögu ásamt öðrum flokkum stjórnarandstöðunnar um þetta. Viðskiptaráðherra fullyrti líka á Sprengisandi að þessar hugmyndir nytu stuðnings formanns hennar og þingflokks og að Framsóknarflokkurinn myndi ráðast í að afla þessum tillögum stuðnings innan hinna ríkisstjórnarflokkanna. En eftir smáeftirgrennslan kom í ljós að þessar tillögur varaformanns Framsóknarflokksins virtust engan hljómgrunn hafa hjá samstarfsflokkunum, hvorki Sjálfstæðisflokknum né Vinstri grænum. vegna spyr ég hæstv. innviðaráðherra: Voru þetta innstæðulausar yfirlýsingar hjá varaformanni og ráðherra Framsóknarflokksins eða styður hann og þingflokkurinn þær eins og hún fullyrti? Hefur Framsóknarflokkurinn lagt þessar hugmyndir fram við ríkisstjórnarborðið eða hefur þeim þegar verið hafnað þar?

Við sem erum í stjórnmálum, hvort sem við erum þingmenn eða ráðherrar, eigum að sjálfsögðu að tjá okkur um það hvað okkur finnst og hvert við eigum að stefna. Það sem hæstv. ráðherra sagði var að

Þeir hækkuðu ekki vextina í samræmi við stýrivaxtahækkun Seðlabankans. Þeir tóku með öðrum orðum tillit til þess sem viðskiptaráðherra sagði og fóru algjörlega eftir því sem viðskiptaráðherra sagði. Þannig að það hefur ekki komið til þess að við höfum farið að beita þeim aðgerðum að refsa bönkunum. Við þurfum hins vegar að halda áfram að fylgjast með, hv. þingmaður, og ég veit að við deilum þeirri skoðun. Við þurfum að fylgjast með þeim hópum sem verða augljóslega fyrir meiri áhrifum af verðbólgunni, af

það sem var áhugavert hjá ráðherranum var að hann talaði um að þingið hefði tæki. Hann talaði ekki um að ríkisstjórnin hefði tæki, vegna þess að vissulega kann að vera meiri hluti hér á þingi þó að það sé ekki meiri hluti í ríkisstjórninni fyrir þessum tillögum. Þá er fyrsta spurningin:

Ef ekki, mun hann þá koma með málið sjálfur til þingsins þannig að þingið geti tekið ákvörðun um hvað eigi að gera, og í hvaða aðstæðum er ríkisstjórnin þá? Hæstv.

furða mig mjög á langri og ítrekaðri lokun Hellisheiðar núna yfir veturinn. Ég vil bara vitna í orð bæjarstjóra Hveragerðis þar sem hún segir, eins og við öll: Við sýnum því allan skilning að vegir geta lokast, en tilfinningin er hins vegar sú að Hellisheiðin hafi lokast oftar og lengur þennan vetur en áður og ekki síst er tilfinningin sú að það sé opnað seinna og lokanir séu lengri. Ég segi þetta líka. Síðan 1966 er ég búin að fara oft í viku, mörgum sinnum í viku í Ölfusið, mitt annað heimasveitarfélag, og ég veit alveg hvað ég er að tala um hér. Þannig að ég vil gera orð bæjarstjórans Hveragerðis að mínum þegar hún segir: Það er þessi tilfinning að það sé ekki verið að gera nóg. Mig langar til að benda á að á síðustu tíu árum hafa orðið miklir fólksflutningar austur fyrir fjall, til Hveragerðis en líka Árborgar.

hafi eitthvað hugsað um að endurmeta áætlanir varðandi göng undir Hellisheiðina, hvort það sé eitthvað í pípunum um að skoða það mál að nýju.

Það var boðið út að nýju. Nýr verktaki tók við. Það var í engu breytt uppskrift að þjónustukaupum eða útboðsskilmálum eða verklagsreglum, það eina sem hefur raunverulega breyst frá því sem var í fyrra er að það er allt annað veður. Það sem ég held að við getum sagt núna í febrúar, og það kemur nú bara til af því að maður hefur áhuga á veðri, að í staðinn fyrir að lægðin komi og gangi yfir á fjórum, fimm klukkutímum og síðan kemur logn og þá er möguleiki að moka, þá hefur veðrið staðið yfir í allt að tvo sólarhringa

að almannavarnir, þ.e. björgunarsveitirnar sem hjálpa oft til, sem og lögreglan, hafa verið með aukinn þrýsting á að loka

Herra forseti. Helsti veikleiki Vesturlanda í viðbrögðum við innrás Rússa í Úkraínu og þeim afleiðingum sem menn sjá fyrir sér á alþjóðasamfélagið af þeim sökum,

bent á mikilvægi þess að Vesturlönd verði sjálfum sér nóg um orkuframleiðslu. Það er ljóst að það mun ekki bara gerast með því að setja upp upp vindmyllur um allar trissur. Það er hins vegar mikilvægt að þessi lönd nái að færast í auknum mæli úr kolabruna yfir í olíu og þó sérstaklega gas. vegna er mikil umræða um það í Bandaríkjunum og mörgum Evrópulöndum núna að þau lönd sem geta, þurfi að auka orkuframleiðslu sína. Forseti Bandaríkjanna lýsti því yfir í fyrradag að hann myndi losa um verulegar varabirgðir landsins af olíu.

53 ný leitar- og vinnsluleyfi fyrir olíu og gas í norskri lögsögu. Kemur ekki til greina að mati hæstv. ráðherra að hverfa frá áformum um að leggja bann við rannsóknum bann við rannsóknum og vinnslu olíu og gass í íslenskri lögsögu? Þessi áform ríkisstjórnarinnar voru aldrei skynsamleg, þau hafa ekki gert neitt fyrir umhverfið en nú er þetta líka orðin spurning um

olíuleit á kjörtímabilinu, en það er ekki lagt varanleg bann við því að nýta slíka möguleika í framtíðinni — sem væri annars konar ákvörðun í mínum huga. Ég tek undir það að þessa hluti þarf m.a. að skoða í samhengi við öryggismál og í því samhengi mögulega fullveldismál. En við ekki að líta aðeins inn á við hérna í þinginu og horfast í augu við að það gengur ekki að Alþingi Íslendinga ljúki ekki rammaáætlun í núna að verða níu ár? Það er verið að ræða hlutina í öfugri röð ef við, án þess að ná einhverri framvindu í þeirri umræðu, erum farin að snúa okkur að olíu og gasi. Það sem blasir við okkur núna, m.a. vegna efnahagslegra áhrifa af stríðsátökunum, eru þessi ofboðslegu tækifæri sem við getum sótt innan lands, hér heima fyrir, til að nýta sjálfbæra orku til að mæta okkar orkuþörf inn í framtíðina. Það sem snýr að möguleikanum á því að í framtíðinni verði hugsanlega hægt að nýta það sem mögulega eru olíulindir í íslenskri efnahagslögsögu

þannig að við getum þá farið í beinu framhaldi af því að snúa okkur að fjórða áfanganum og nýta þá kosti sem eru til staðar í landinu til sjálfbærrar orkuvinnslu. Herra forseti. Ég er tiltölulega sáttur við þetta svar því að mér fannst hæstv. ráðherra vera svona frekar að færa sig frá því frumvarpi sem liggur nú fyrir frá ríkisstjórninni í samráðsgátt stjórnvalda, um bann við leit og vinnslu olíu og gass í íslenskri lögsögu. Þannig að við höldum úti von um að það verði þá að einhverju leyti endurskoðað. Ég get líka svo sannarlega tekið undir með hæstv. ráðherra um mikilvægi þess að nýta betur umhverfisvæna, endurnýjanlega, innlenda orkugjafa, mér finnst eiginlega ekki hægt hjá hæstv. ráðherra að skella skuldinni á þingið. Það er ekki eins og ríkisstjórnin hafi gert mikið af því að leita til þingsins og lúta stjórn þess hvað varðar það að setja mál á dagskrá og klára þau. Hvers vegna hefur ríkisstjórnin ekki náð að klára rammaáætlun? Það er miklu frekar spurningin.

kannski tilurð laganna um þetta efni, sem var í eðli sínu þverpólitísk sátt um að finna nýtt verklag til að ná utan um meðhöndlun og afgreiðslu á þeim orkunýtingarkostum sem við hefðum í landinu, hvernig við vildum flokka þá, hvaða kosti við vildum vernda til framtíðar, hverja vil vildum nýta og hverja við ætluðum að skoða betur. Ef Ef þingleg meðferð þessara mála verður áfram í átakafarvegi þá tel ég að sjálfur grundvöllurinn fyrir löggjöfinni sé að bresta og þá er orðið stutt í að það sé eins gott að afnema þá löggjöf og snúa sér bara aftur að gamla laginu og taka einn kost fyrir í einu. Ef þingleg meðferð rammaáætlunar er áfram í pólitískum átakafarvegi er grunnhugsunin á bak við lögin

varð til bótaflokkur sem hét grunnlífeyrir sem lengi vel var hinn eiginlegi ellilífeyrir, óskerðanlegur. Okkur fannst á sínum tíma vera mikil ósvinna þegar Jóhönnustjórnin tók upp á því að skerða grunnlífeyrinn. Það er hann sem ég var að tala um í tilvitnuðu bréfi og við gengum í það strax sem eitt fyrsta verk ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar sem kosinn var 2013 að afnema tekjutengingu grunnlífeyris. Það gerðum við. Við skiluðum því loforði í hús en við gerðum miklu meira en það. Við lækkuðum skerðingarprósenturnar. Við drógum úr hvers kyns skerðingum sem höfðu verið innleiddar í almannatryggingar á árunum 2009–2013 og svo gerðum við meira vegna þess að árið 2016 tóku við ný réttindi sem hafa sýnt sig að hafa aukið kaupmátt lífeyrisþega almannatrygginga umfram það sem gerðist varðandi kaupmáttarvöxt launþega. Þetta er meginástæðan fyrir því að bætur almannatrygginga í ellilífeyriskerfinu hafa vaxið úr tæpum 40 milljörðum árið 2013 í um 90 milljarða í dag. Það er 50 milljarða aukning í útgreiðslur til lífeyrisþega. Við verjum í ellilífeyri almannatrygginga meira en 10% af öllum tekjum ríkisins, um 90 milljarða útgreiðslur. Þetta er ekki réttindakerfi. Þetta er bótakerfi sem er ætlað að styðja við þá sem ekki hafa náð að nýta starfsævina til að byggja upp lífeyrisréttindi Skerðingarnar sem hv. þingmaður ræðir hér um, við skulum bara ræða það í fullri alvöru hvað það myndi kosta hinn almenna skattgreiðanda að afnema þær með öllu eins og látið er í skína. Ætli það myndi ekki kosta okkur vel rúmlega 100 milljarða á ári að taka allar skerðingarnar og afnema þær og breyta almannatryggingakerfinu í réttindakerfi sem það getur aldrei orðið.

En það er rétt sem hv. þingmaður segir að núna á árinu 2022, þegar við sjáum vaxandi verðbólgu, er kjörum lægst launaða fólksins og þeirra sem hafa minnst milli handanna ógnað. Það er hárrétt. Ég geri ekki ágreining um það. Þetta er akkúrat minn málflutningur, að við þurfum að hafa áhyggjur af verðbólgunni vegna þessa fólks. Þegar við horfum til baka og skoðum árangurinn frá 2013 og spyrjum okkur hvernig hefur tekist að tryggja kaupmátt bóta í landinu þá er niðurstaðan alveg skýr og hún er mælanleg. Það hefur tekist að lyfta verulega undir með þessum hópi. Þegar vísað er í orð mín um að ég segi að hópurinn sé smár, að hann sé ekki stór, þá er verið að vísa í þau orð mín að það eru fáir í ellilífeyrishluta almannatrygginga sem hafa engar aðrar tekjur en þær sem koma frá almannatryggingum. Það eru mjög fáir sem hafa engar lífeyristekjur, engar launatekjur, engar fjármagnstekjur, enga framfærslu af nokkrum öðrum toga (Forseti hringir.) heldur en bæturnar frá almannatryggingum. Þetta eru fáir einstaklingar en við höfum verið að lyfta sérstaklega undir með þeim.

lýsti yfir sérstökum áhyggjum af því að flóttafólk annars staðar frá en frá Úkraínu misnoti sér þær tilslakanir sem nágrannaríki Úkraínu hafa gert á landamærum sínum til að komast yfir landamærin. Orðrétt sagði ráðherrann, með leyfi forseta: „Mörg lönd sem hafa áhyggjur af því að fólk sem hefur ekki heilindin með sér sé að nota þetta tækifæri til að komast inn í Evrópu.“ Sami ráðherra hefur ekki einungis efast um heilindi þess flóttafólks sem nú leggur á sig mikið erfiði við að komast frá Úkraínu og í skjól, hann beinir einnig sjónum sínum og spjótum að flóttafólki sem fyrir er á Íslandi og sakar það um að teppa veg Úkraínumanna í skjól til Íslands, raunar að það sé að koma í veg fyrir að hægt sé að taka við flóttafólki til Íslands frá Úkraínu. Hann vekur athygli á neyðarástandi hjá Útlendingastofnun og kyndir undir andúð gagnvart þessum hópum, egnir þá upp hvor á móti öðrum. Ég hef séð viðtal við hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem hann heldur því til haga að Útlendingastofnun muni ekki standa í vegi fyrir því að tekið verði á móti flóttafólki frá Úkraínu.

fyrirspurnina og fyrir að taka upp málefni fólks á flótta frá Úkraínu út af þessu hörmulega stríði sem þarna geisar og við erum öll sammála um að sé hræðilegt fyrir ekki bara það fólk sem þarna býr heldur í rauninni fyrir það hvernig það ógnar heimsfriði.

og við það munum við að sjálfsögðu standa. Ég tel það mjög mikilvægt að við sýnum samstöðu með flóttafólki frá þessu svæði og með öðrum Evrópuríkjum þegar þau stíga fram

Ég er þeirrar skoðunar, svo að ég komi nú að því að svara spurningu hv. þingmanns, að í svona málum þá fari best á því að tala varlega, tala af virðingu um fólk og tala með þeim hætti að við höfum frið að leiðarljósi því að friðurinn er undirstaða þess að við getum áfram búið í lýðræðissamfélögum og búið við velferð sem við viljum öll halda áfram að byggja upp.

Ég fordæmdi þessi ummæli og sagði þau með ógeðfelldari atriðum í útlendingapólitík á Íslandi sem ég hefði upplifað. En jú, það er hægt að biðja ráðherrann um að tala varlega um málaflokk sem hann fer fyrir. Ráðherrann sagði einnig að hann væri að vekja athygli á þeirri alvarlegu stöðu að flóttafólk frá Afganistan, Sýrlandi og fleiri stríðshrjáðum ríkjum væri að teppa aðstöðuna fyrir Úkraínumönnum.

Hæstv. forseti. Ég ætla að vera alveg skýr með það að það er ekki verið að teppa eitt eða neitt þegar kemur að móttöku fólks frá Úkraínu. Við munum ekki láta málefni annarra hópa eða hvernig staðan er hjá Útlendingastofnun

Ég hef ekki séð frumvarpið eftir að það kom úr samráði og við höfum ekki farið yfir þann hluta sem snýr að mínu ráðuneyti. En það munum við að sjálfsögðu gera og frumvarpið væntanlega koma síðan fyrir ríkisstjórn eins og ferlið er og við skulum ræða málin þegar þau verða komin lengra. Virðulegi forseti. Ég kem hingað upp vegna svara eða öllu heldur skorts á svörum við skriflegum fyrirspurnum. Þetta er eitt af þeim verkfærum sem við þingheimur höfum til að

Auðvitað geta alltaf komið upp sérstakar aðstæður og eitthvað komið upp á en tíminn er orðinn þannig að hér vantar mikið upp á. Ég bið um aðstoð og liðsinni forseta þingsins við að setja þrýsting á ráðherra um að koma fram með svör.

að meðaltali á 25 virkum dögum sem er rúmlega það sem á að vera. Þar eru ráðherrar eins og innanríkisráðherra með 33 daga svartíma, félags- og vinnumarkaðsráðherra með 31

Þá langar mig að nefna það að í þau skipti sem við höfum kvartað undan þessu þá hefur okkur verið bent á það að til séu aðrar leiðir til að fá svör frá ráðherrum og frá ríkisstjórninni, þar á meðal svör við skriflegum fyrirspurnum.

og ráðuneyta. Engu að síður virðist það ekki duga til að ráðherrar geti staðið í skilum við þingið. Ráðherrar eru ekki mæta hingað inn í þingsal. Þeir eru ekki að svara skriflegum fyrirspurnum. 2 milljarða ráðherrakapallinn er engu að síður ekki að skila betri framleiðni af hálfu þessarar ríkisstjórnar. Ég hef áhyggjur af því hvaða takt er verið að slá hér í upphafi nýs kjörtímabils og hvaða viðhorf speglast í garð þingsins. Við leggjum fram þessar fyrirspurnir til að ná fram mikilvægum upplýsingum fyrir gangvirki þingsins. Ég brýni forseta að ýta nú við ráðherrum ríkisstjórnarinnar og minni á að fyrirspurnin mín, sú elsta af nokkrum, er frá byrjun desembermánaðar. Herra forseti. Varðandi svör ráðherra við skriflegum fyrirspurnum þá er kannski rétt að rifja upp að árið 2011 var frestur til að skila svörum lengdur úr tíu dögum upp í 15. í 15. Á síðasta ári var reynt að lengja hann enn, úr 15 dögum upp í 25. Bar þá svo við að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd öll sammæltist um að snúa þeirri þróun við og segja: Nei, við höldum okkur við 15 daga. Nefndin bætti um betur og sagði að það væri rétt að kalla eftir ítarlegri rökstuðningi fyrir því ef ráðherra tekst ekki að svara fyrirspurn innan frests. Nú er það bara ekki svo. Þessu hefur ekki verið fylgt eftir, hvorki af ráðuneytum né þinginu, sýnist mér, vegna þess að þá sjaldan að ráðherrar skila inn skriflegri beiðni um að fá að skila eftir tímafrest fylgir enginn rökstuðningur. Þetta þarf skrifstofa þingsins að ganga í að laga svo að hér sé fylgt skýrum vilja þingsins frá því fyrir ári.

mjög slæmur ósiður hjá ráðherrum þessarar ríkisstjórnar og eflaust margra annarra á undan henni að svara ekki í óundirbúnum fyrirspurnum eins og við urðum vitni að hér fyrr í dag. Einu tækin sem þingmenn í raun hafa til að bregðast við því er að óska eftir því að þeir geri það en þá er á þá sussað.

En gott og vel. Nóg um það. Ég vildi líka koma hérna upp og nýta ferðina til að spyrja hæstv. forseta hvað væri að frétta af lögfræðiáliti sem átti að vinna fyrir þingið um þingskapalög og hvernig þau ynnu saman við beiðni allsherjar- og menntamálanefndar um að fá afhent gögn um veitingu ríkisborgararéttar frá Útlendingastofnun. Ég veit ekki betur en að þetta lögfræðiálit ætti að vera komið og velti fyrir mér hvað veldur töfunum á því.

beita sínum myndugleika til að standa með þinginu. Löggjafarvaldið er í ákveðinni glímu við framkvæmdarvaldið og þá verður hæstv. forseti að átta sig á að hann er í liði með löggjafarvaldinu, ekki framkvæmdarvaldinu.

kom ráðherranum að vissu leyti úr jafnvægi, en þá brást forseti mjög vel við og stýrði þinginu og beitti ákveðnum aga. Gott og vel. Ég óska eftir því að hann beiti svipuðum aga þegar hann fer með okkar erindi til framkvæmdarvaldsins, þ.e. ríkisstjórnarinnar. Ég beini því eindregið til hæstv. forseta.

Þess vegna erum við ekki að fá svör af því að ráðherrar þurfa að greina frá eigin klúðri. Það er vandinn sem við erum að glíma við hérna. Þess vegna fáum við ekki svör.

Nú er ég ný á þessu þingi, kom hingað í fyrsta skipti í haust, og þar er ég ekki ein. Það er mjög mikið um nýtt fólk hér á þinginu. Ég velti fyrir mér hvort það sé mögulega ein af ástæðum þess hversu lítið aðhald ríkisstjórnin virðist fá frá meiri hlutanum á þingi. Ég vil því bara taka undir orð hv. þm. Eyjólfs Ármannssonar hér áðan. Ég skora á þingmenn í meiri hlutanum og hæstv. forseta þingsins að standa vörð um virðingu þingsins. Það er þingið sem segir ríkisstjórnin fyrir verkum, ekki öfugt.

Herra forseti. Þegar tafir verða á skriflegum svörum við fyrirspurnum þingmanna læðist oft að manni sá grunur að svörin eða spurningarnar séu óþægilegar. Það held ég t.d. að sé varðandi þá fyrirspurn sem Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir lagði fram til heilbrigðisráðherra og var hér upphaf að umræðunni, enda snýst hún um aðgengi að sálfræðiþjónustu óháð efnahag, hið margsvikna loforð ríkisstjórnarinnar um að niðurgreiða sálfræðiþjónustu. Skoðum aðeins tölurnar þar. Þann 8. desember var fyrirspurnin lögð fram þannig að 15 virkra daga fresturinn rann út 30. desember. Það kom bréf frá ráðuneytinu 7. febrúar þar sem var óskað eftir fresti. Þetta bréf uppfyllti ekki einu sinni lagabókstafinn um að gera skriflega grein fyrir ástæðum tafa eða hvenær megi vænta svars. Þetta kom hvorugt fram og það er, eins og hv. þm. Eyjólfur Ármannsson segir, lögbrot af hálfu ráðuneytis.

var það vegna þess að við erum að upplifa um þessar mundir mikinn óstöðugleika og aukna verðbólgu í íslensku samfélagi, óstöðugleika sem virðist hellast yfir okkur með reglulegu millibili íslenskur almenningur þarf að takast á við í formi verðhækkana, vaxtabreytinga, verðbólgu og kaupmáttarrýrnunar. Íslenskur almenningur stjórnar ekki þessum öflum sem mestu ráða um breytingarnar en verður á endanum fyrir mestum skaða vegna þeirra áhrifa sem þetta hefur á lífskjör. Hver er að velta fyrir sér vaxtamunarviðskiptum, bindiskyldu bankanna og sveiflujöfnunarauka í daglegu lífi? Ég leyfi mér að fullyrða að flesta skorti þekkingu til að átta sig á slíkum hugtökum. Hins vegar er það þannig að hvert þessara atriða geta ráðið miklu um afkomu almennings. Að kaupa sér húsnæði er stór og mikil ákvörðun fyrir flesta sem gerir það að verkum að fólk þarf að setja sér markmið og gera áætlanir til áratuga um endurgreiðslu lána. En því miður er það svo að í fæstum tilfellum standast þessar áætlanir vegna ytri þátta sem fólk ræður ekki við. Að lokum verður staðan alltaf sú að búið er að greiða margfalt verð fyrir fasteignina. Ég hef t.d. upplifað margar niðursveiflur á þeim tíma frá því að ég keypti mína fyrstu íbúð 20 ára gamall. Ég óska ekki börnunum mínum þess að þurfa að ganga í gegnum það sama og mín kynslóð hefur þurft. Ég sé hins vegar ekki að neinar breytingar séu í farvatninu. Ég fæ ekki annað séð en að íslensk örmynt, sem þarf bæði belti og axlabönd, sé ástæða þessa óstöðugleika sem við búum við. Á sama tíma er óumdeilt að hagstjórnaraðgerðir bæði ríkisstjórnar og Seðlabankans síðustu tvö árin hafa skilað sér í sögulegri hækkun íbúðaverðs. þeirri ástæðu vil ég spyrja hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fjögurra spurninga sem eru svohljóðandi: 1. Var framkvæmd greining á því hvaða áhrif lækkun stýrivaxta og bindiskyldu og breyting á sveiflujöfnunarauka kynni að hafa á eftirspurn eftir húsnæði? Ef ekki, hvers vegna var það ekki gert? 2. Hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið rætt við Seðlabanka Íslands um hvaða aðgerðir hann geti gripið til annarra en stýrivaxtahækkana til að vinna gegn verðbólgu? 3. Eftir hrun var stýrivaxtahækkunum beitt ótæpilega með skelfilegum afleiðingum fyrir skammtímaskuldbindingar þjóðarbúsins og skammtíma- og langtímaskuldbindingar heimila. Nú eru 400 milljarða viðbótarskuldbindingar heimilanna augljós hættumerki. Hvaða lærdóm ætlar ríkisstjórnin að draga af þessu og hvernig hyggst hún koma í veg fyrir að hún endurtaki mistökin frá því í hruninu? 4. Hækkun stýrivaxta eykur vaxtamunarviðskipti.

Mun t.d. verða aukning á vaxtamunarviðskiptum sem getur haft styrkingu gengis í för með sér sem aftur hefur neikvæð áhrif á útflutningsgreinarnar? Á Seðlabankinn sýknt og heilagt að grípa inn í þróun gengis þegar endalaust er verið að tala um kosti þess að vera með fljótandi krónu? Má íslenskur almenningur ekki njóta þess ef krónan styrkist? Eiga allar okkar aðgerðir að miðast við útflutningsgreinar? Virðulegur forseti. Ég hef áhyggjur af því að komandi kjarasamningar verði erfiðir vegna þeirrar stöðu sem upp er komin. Þegar Seðlabankinn hækkar frekar vexti en að leyfa krónunni að styrkjast kemur það sér vel fyrir útflutningsgreinar en bitnar á hag fólksins. Við virðumst vera komin í sömu hringavitleysuna aftur þar sem unga fólkið okkar hefur lagt allt undir í kaupum á húsnæði en þarf nú að kljást við það sem við af minni kynslóð þurftum að glíma við, þ.e. víxlverkun vaxta og verðbólgu sem enginn veit hvar endar. Virðulegur forseti. Það er eins og við höfum ekkert lært.

Ég þakka fyrir þessa umræðu sem ég tel að sé tímabær og mikilvæg. Varðandi fyrstu spurninguna þá hafa viðbrögð seðlabanka og ríkissjóða á Vesturlöndum við útbreiðslu heimsfaraldursins víðast hvar verið áþekk. Í upphafi var útlit fyrir dýpsta efnahagsáfall í heila öld, áfall sem leit út fyrir að yrði bæði stærra og útbreiddara en fjármálakrísan. Til að bregðast við því lækkuðu seðlabankar vexti og drógu úr aðhaldi með öðrum hætti, svo sem með afléttingu sveiflujöfnunarauka. Samhliða því juku ríkissjóðir útgjöld og drógu úr skattheimtu. Þetta var gert til að styðja við fjárhag heimila og fyrirtækja í djúpri efnahagskreppu og við aðstæður verulegrar óvissu. Staðreyndin er svo sú að við gripum til skilvirkra aðgerða, m.a. til víðtækra bólusetninga og að lokum lærðum að lifa með veirunni. Stuðningsaðgerðir stjórnvalda og útsjónarsemi fólks og fyrirtækja leiddu til þess að efnahagsbatinn varð bæði skjótari og kraftmeiri en gert var ráð fyrir. Með skjótum efnahagsbata hefur innlend eftirspurn aukist mikið sem birtist ekki síst á húsnæðismarkaði. Verðhækkanir á húsnæðismarkaði eru þannig afleiðing þess að hagkerfið hefur tekið hraðar við sér en reiknað var með. Þetta á ekki aðeins við hér á landi enda er hækkun húsnæðisverðs ekki séríslensk þróun. Það voru framkvæmdar fjölmargar greiningar á þessu tímabili, bæði í ráðuneytinu, í Seðlabankanum og af öðrum greiningaraðilum. Engar þeirra gerðu ráð fyrir að innlend eftirspurn yrði eins kraftmikil og raun ber vitni.

þá hefur Seðlabanki Íslands m.a. það markmið að stuðla að stöðugri og lágri verðbólgu og hann hefur sjálfstæði sitt að lögum af sérstakri ástæðu.

Það er rétt sem fram hefur komið að eitt helsta vopn bankans í baráttunni við verðbólgu er hækkun stýrivaxta. Seðlabanki Íslands er ekki einn um að hafa fyrst og fremst það tæki því að stýrivextir eru helsta tæki allra vestrænna ríkja til að hafa áhrif á verðbólguna. Það er ekki tilviljun heldur eru stýrivextir almennt taldir besta tækið til að ná stjórn á verðbólgu. Bankinn hefur svo ýmis önnur tæki til að ná markmiðum sínum, ekki síst varðandi fjármálastöðugleika. Til að hemja verðhækkanir á húsnæði hefur bankinn t.d. sett takmarkanir á veðsetningarhlutföll íbúðalána og lágmark greiðslubyrðarhlutfalls. Seðlabankinn er hins vegar, eins og áður er komið fram, sjálfstæð stofnun og fjármála- og efnahagsráðuneytið hlutast ekki til um það með hvaða hætti hann nær markmiðum sínum. En við leggjum hins vegar áherslu á að Seðlabankinn hafi þau tæki sem hann telur sig þurfa til að ná markmiðunum og við leggjum áherslu á að stefna í opinberum fjármálum styðji við verðbólgumarkmiðið og dragi þannig úr þörf á verulegri hækkun stýrivaxta. Að þriðju spurningunni. Stýrivextir voru vissulega hækkaðir í október 2008 en við getum ekki jafnað því við það sem er að gerast núna. Í fyrsta lagi fóru stýrivextir hæst í 18%

Í öðru lagi ber að líta til þess að það eru gjörólíkar ástæður fyrir því að vextir hækka nú. Markmiðið í kjölfar fjármálakreppunnar var fyrst og fremst að verja gengi krónunnar, en það er engin hætta á fjármagnsflótta nú eins og menn höfðu áhyggjur af á þeim tíma.

Við erum að fara út úr faraldrinum, en það er hlutverk stjórnvalda að gæta þess að endurræsing hagkerfisins bitni ekki á viðkvæmustu hópum samfélagsins. Og því miður er vísbending um það að ákveðnir hópar fari verr út úr þessum faraldri en aðrir. Sú verðbólgu- og vaxtaþróun sem við höfum horft upp á kemur nefnilega verst við þá hópa sem standa höllustum fæti. Það er auðvitað ljóst að alvarlegt efnahagsástand, ekki síst erfiður húsnæðismarkaður auk versnandi heilsu fólks eftir faraldurinn, mun hafa víðtæk áhrif. Hér sagði hæstv. fjármálaráðherra áðan að við hefðum lært að lifa með veirunni, en við munum aldrei læra, ekki til langtíma a.m.k., að lifa með auraleysi. Ríkisstjórnin ber á sinn hátt ábyrgð á þessari stöðu. Þegar vaxtalækkunarferlið hófst fyrir tveimur árum

Í lok janúar hafði húsnæðisverð hækkað um 1,7% bara á einum mánuði. Árshækkunartakturinn er kominn í rúm 20%. Það liggur fyrir að þörfin á viðbrögðum er aðkallandi. Það eru blikur á lofti, það er komið stríð í Evrópu og það hefur gífurleg áhrif á verðbólgu hér á landi og erlendis. Verðbólgan sýnir okkur hversu mikið verð á neysluvöru og þjónustu sem heimili landsins neyta hafa hækkað í verði miðað við sama mánuð ári fyrr. Hagstofan mælir þetta út frá vísitölu neysluverðs, en þar fær hver vöruflokkur mismikið vægi eftir því hversu stór hluti hann er af útgjöldum heimilanna. Langmestu máli skiptir húsnæðisliðurinn, sem mælir kostnaðinn við að búa í eigin húsnæði, en hann er um þriðjungur vísitölunnar og því mesti áhrifavaldurinn á vexti hér á landi. Í útreikningi húsnæðisliðarins er húsnæðisverð, leiguverð, viðhald, rafmagn og fleira tekið inn í jöfnuna. Húsnæðiskostnaðurinn er þar á meðal. Það sem við þurfum að huga að er að húsnæðisliðurinn er ekki eins mældur í samræmdu vísitölunni og þeirri íslensku. Munurinn liggur í því að notuð er greidd húsaleiga ásamt öðrum kostnaði sem lýtur að húsnæði í samræmdu vísitölunni en í þeirri íslensku er notuð greidd húsaleiga ásamt reiknaðri húsaleigu. Virðulegur forseti. Þegar verðbólguhorfur hafa versnað umtalsvert þá hafa þær ákvarðanir sem teknar eru hér í þessum sal gífurleg áhrif á efnahagslífið, eðli málsins samkvæmt, og það er mikilvægt að við setjum tóninn. En viðbrögðin eiga ekki að byrja eða enda hér heldur þurfum við að fá fleiri í lið með okkur til að tempra ástandið. Við þurfum að fara að hugsa málið öðruvísi og hugsa reikningsdæmið öðruvísi. Og nú þegar höfum við í Framsókn lagt fram tillögur að lausnum um hvernig við getum gefið sanngjarnari mynd af vísitölunni og þar með verðbólgunni. Og hvernig væri það að forstjóri Hagstofunnar myndi koma með okkur í þá vegferð sem fram undan er og fara að hugsa í lausnum?

Vaxtalækkanir Seðlabankans á síðasta ári skiluðu sér ekki til neytenda nema að litlu leyti. Vextir bankanna á óverðtryggðum íbúðalánum eru yfirleitt um þriðjungi hærri en stýrivextir Seðlabankans en þegar stýrivextir Seðlabankans fór niður í 0,75% voru þeir meira en fjórum sinnum hærri. Þessi lækkun skilaði sér þess vegna alls ekki til neytenda nema að litlu leyti. Þessar lækkanir eiga neytendur enn inni hjá bönkunum sem nýta hækkun stýrivaxta til fulls í hvert sinn. Núna er blússandi verðbólga í kjölfar heimsfaraldurs og svo er núna stríð í heiminum sem á áreiðanlega eftir að hafa sín áhrif. Verðbólgan stafar ekki af atburðum hér heima nema að litlu leyti. Það er verðbólga úti um allan heim og því verður að takast á við hana út frá þeim forsendum. Sú leið sem alltaf hefur verið farin til þess að slá á þenslu er að hækka meginvexti Seðlabankans og svo er einnig nú. En ef verðbólgan er fyrst og fremst vegna utanaðkomandi áhrifa hvernig eiga þá hærri álögur á heimili og fyrirtæki landsins að slá á hana? Það eina sem hærri vextir gera er að auka á erfiðleika heimila og fyrirtækja sem oft eru nægir fyrir, m.a. vegna heimsfaraldurs og afleiðinga hans. Ástandið er erfitt víða um heim vegna Covid og rof hefur komið í framleiðslu- og flutningslínur heimsins, hina svokölluðu virðiskeðju, og flutningskostnaður til landsins hefur þannig hækkað gríðarlega sem og verð á ýmsum vörum. Hærri álögur á íslensk heimili munu ekki hafa nein áhrif á þessa þróun. Núna ætti þvert á móti að koma íslenskum heimilum í skjól fyrir afleiðingum þessara verðhækkana og sjá til þess að þau skaðist ekki meira af Covid-faraldrinum en þegar er orðið þar sem margir hafa orðið fyrir tekjumissi og standa illa undir auknum álögum vegna vaxtahækkana sem vafasamt er að beri tilætlaðan árangur. Stærsti útgjaldaliður flestra heimila er í fyrsta lagi húsnæðiskostnaður og í öðru lagi matarkostnaður. Hverjum hjálpar það ef báðir þessir liðir hækka vegna utanaðkomandi verðbólgu? Hjá sumum fjölskyldum er mánaðarlegur húsnæðiskostnaður, hvort sem það eru afborganir lána eða leiga, allt að 60% af ráðstöfunartekjum.

Virðulegi forseti. Málshefjandi þessarar umræðu vísar til hrunsins og veltir fyrir sér því hvaða lærdóm núverandi ríkisstjórn hyggist draga af þeim tíma í ljósi stýrivaxtabreytinga. Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa í huga að lækkun stýrivaxta kom einmitt til sem hluti af efnahagsaðgerðum stjórnvalda í kjölfar Covid og stýrivextir nú eru þar sem þeir voru fyrir faraldurinn,

ásamt því að hækkandi eignaverð og skortur á framboði er líklegt til að spila inn í. Við þurfum að nýta öll tæki til að sporna við aukinni verðbólgu og afleiðingum hennar. Hækkun stýrivaxta er helsta tæki Seðlabankans til að ná verðbólgumarkmiðinu. Það er líklegt að vaxtahækkunarferlið haldi áfram á þessu ári. Við vitum að það eru hópar í samfélaginu sem eru viðkvæmir fyrir þessum hækkunum og hagsmunir heimilanna verða að vera í forgangi. Það er ljóst að vaxandi hlutfall íbúðalána á breytilegum vöxtum er varhugavert og eitthvað sem við þurfum að bregðast við. Herra forseti. Næstu árin munu þurfa einkennast af markvissum aðgerðum og stefnumótun hins opinbera til að skapa stöðugt vaxtaumhverfi og fjölbreyttari húsnæðismarkað. Það þarf að halda áfram að styrkja opinberan húsnæðismarkað með það að markmiði að tempra verðhækkanir og mæta eftirspurn. Hið opinbera stóð fyrir byggingu á 30% af öllu nýju húsnæði á síðasta kjörtímabili og þessi þróun þarf að halda áfram svo við getum vaxið út úr faraldrinum líkt og stefna ríkisstjórnarinnar kveður á um.

Hvað þýðir það, sérstaklega með tilliti til þess að ávöxtunarkrafa á 6.000 milljörðum kr. eru 3,5%?

Það skiptir heldur engu að miða við einhver verbúðarár því að þetta er allt til heimabrúks. Samkeppnishæfi Íslands og íslensks atvinnulífs fer eftir því hver staða okkar er og samkeppnisstaða við útlönd,

og draga sig til baka. Við blasi annaðhvort skattahækkanir eða að dregið verði úr ríkisútgjöldum. Forseti. Ég kalla eftir skýrum svörum frá stjórnvöldum um næstu skref og ætlast til þess að þau vakni til lífsins, því að staðan er grafalvarleg.

og í öðru lagi voru viðbrögð stjórnvalda við faraldrinum til þess að efnahagsbatinn varð meiri en spár gerðu ráð fyrir. Ein helsta breytan er sú að eftir hrun var atvinnuleysi mikið en nú er skortur á vinnuafli. Þá hefur regluumhverfið tekið verulegum breytingum frá hruni til marks um einmitt það að stjórnvöld hafa lært af mistökunum í hruninu. Þessar breytingar eru bæði til hagsbóta fyrir neytendur sem og fjármálastofnanir og neytendur njóta nú betri verndar og hafa aukið frelsi til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um eigin fjárhag og viðskipti við fjármálastofnanir. Meðan húsnæðismarkaðurinn drífur áfram verðbólguna að mestu vegna skorts á framboðshliðinni hefur Seðlabankinn fáa aðra kosti en að hækka stýrivexti og er fullt tilefni til þess að beita áfram öðrum þjóðhagsvarúðartækjum. Þær aðgerðir sem gripið er til hér á þinginu mega ekki ýta undir þrýsting á eftirspurnarhliðinni eins og sumar tillögur á þinginu munu gera. Í þessu samhengi má ítreka að skuldir hagkerfisins eru lágar í sögulegu samhengi og þrátt fyrir skuldaaukningu heimilanna er fjárhagsstaða þeirra sterk. Það sem mun svo hafa mest áhrif á þróun verðbólgunnar eru komandi kjaraviðræður. Vinnumarkaðurinn mun spila stórt hlutverk. Laun hafa í heimsfaraldrinum hækkað verulega sem gerist ekki annars staðar í svona aðstæðum. Kjaraviðræðurnar verða að endurspegla aðstæðurnar í hagkerfinu. Að lokum: Það þarf margt að vinna saman til að viðhalda fjármálastöðugleika og til þess þurfum við öll að róa í sömu átt. Herra forseti. Framkvæmd peningamála hefur breyst mjög til hins betra frá bankahruni og fyrir það getum við fyrst og fremst þakkað mikilvægum lagabreytingum í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur. Þá varð loksins til sjálfstæður seðlabanki á Íslandi, peningastefnunefnd sett á laggirnar og pólitískum skipunum seðlabankastjóra hætt. Því miður var samningur um aðild að Evrópusambandinu ekki kláraður, því með aðildinni hefðum við fengið efnahagslegan stöðugleika til framtíðar og gjaldmiðil sem borin er uppi af 500 milljónum manna. Í stað þess þurfum við að búa við íslensku krónuna, örmynt sem leikur íslenskan almenning grátt með reglulegu millibili. Síðustu stýrivaxtahækkanir Seðlabankans komu illa við þá tekjulægstu og þá sem verja nú þegar langstærstum hluta ráðstöfunartekna sinna í húsnæðiskostnað, heimili sem eru í þeirri stöðu að mega ekki við neinum óvæntum útgjöldum. Staða fólks á leigumarkaði er erfið og ótryggð, ekki síst nú um stundir þegar verðbólgan vex og leiga sem bundin er vísitölu hækkar sjálfkrafa. Verðbólgan sem mun vaxa enn vegna stríðsins sem nú geisar í Evrópu og vaxtahækkanir verða til þess að húsnæðiskostnaður fólks með lágar og meðaltekjur fer enn lengra yfir viðmiðunarmörk af ráðstöfunartekjum. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur beitti húsnæðisbótakerfinu og barnabótakerfinu með árangursríkum hætti á erfiðum tímum. Nú ættum við að nýta þá reynslu og beita kröftugum vaxtabótum, leigubótum og barnabótum til að létta fólki róðurinn. Það þarf einungis að stilla af eigna- og launaviðmið og skerðingarmörk. Kerfin eru til og það er hægt að bregðast við strax. Það eina sem vantar er pólitískur vilji til að standa með fólki sem vegna ástandsins nær ekki endum saman.